Stjepana Radića. Prelazimo na sljedeću točku – - Konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije – treće čitanje, P.Z. br. 423 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za turizam, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za pravosuđe, Klub zastupnika SDP-a, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje. Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Tatjana Vučetić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. godine raspravljao je o Konačnom prijedlogu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Naime jedno od najznačajnijih otvorenih, a neriješenih pitanja u procesu pretvorbe i privatizacije društvenog vlasništva je uređenje vlasničkopravnih odnosa na građevinskom zemljištu, koje u postupku pretvorbe i privatizacije nije procijenjeno u vrijednosti društvenog kapitala. Prema posljednjim saznanjima Ministarstva pravosuđa, procjenjuje se da sveukupna površina zemljišta koja prilikom pretvorbe i privatizacije nisu unesene u društveni kapital navedenih pravnih subjekata iznosi negdje oko 100 milijuna metara kvadratnih, a samo na kampovima oko 20 milijuna. Takva pravna situacija stvorila je pravnu prazninu, u pogledu vlasničkopravnog statusa nekretnina, a što ima za posljedicu ogromnu štetu za Republiku Hrvatsku. Nesređeno vlasničkopravno stanje se posebno odražava na tzv. turističkom zemljištu, u posjedu gospodarskih subjekata iz oblasti turizma. Takva situacija onemoguće turističkim subjektima investicijska ulaganja u nekretnine, te sklapanje pravnih poslova npr. zakupa ili slično, vezano uz korištenje tog zemljišta. Na takvom zemljištu koje koriste trgovačka društva nije moguće izvoditi nikakvo građenje, budući nije moguće pribaviti dokaz o vlasništvu zemljišta, te se ne može niti ishoditi građevinska dozvola. Sve to ima za posljedicu nemogućnost unapređenja turističkog proizvoda. Stoga se upravo ovim zakonom želi urediti pitanje turističkog i ostalog građevinskog zemljišta koje nije procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala društvenog poduzeća u postupku pretvorbe i privatizacije, titulara vlasništva na turističkom zemljištu, posebno na turističkom zemljištu u kampovima i posebno na zemljištu na kojima su izgrađeni hoteli i turistička naselja, titulara suvlasništva ovisno od opsega procijenjene vrijednosti društvenog kapitala u postupku pretvorbe i privatizacije, pravo prvenstva koncesije trgovačkog društva na zemljištu, u kampovima i na pomorskom dobru, pravnih subjekata koji imaju obvezu uplate koncesijskih naknada, naturalnog povrata oduzetog zemljišta prijašnjim vlasnicima koji su pravodobno pravodobno podnijeli zahtjev za povrat tog zemljišta sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i uvjete povrata. Otklanjanjem ostvarenih pitanja, odnosno uspostavom titulara vlasništva na turističkom i građevinskom zemljištu koje je predmet uređenja ovog zakona otvara se mogućnost investicijske aktivnosti na tom zemljištu, omogućuje se sklapanje valjanih pravnih poslova, zakonito korištenje tih nekretnina i uspostavljanje pravne sigurnosti u korištenju tih nekretnina. Hvala vam lijepo. Odbori. Odbor za zakonodavstvo, predsjednik odbora gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 98. sjednici održanoj 12. srpnja 2010. godine raspravljao je o Konačnom prijedlogu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, treće čitanje. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona, a na tekst konačnog prijedloga podnosi sljedeći amandman. Naime na članak 24., odnosno u članku 24. stavak 1. riječi u cijelosti brišu se, uz obrazloženje, naime ocjenjuje se da isti pravni položaj zemljišta, odnosno građevine koja nije procijenjena u postupku pretvorbe, odnosno privatizacije, treba imati zemljište, odnosno građevina neovisno radi li se o cjelini ili o dijelu. treće, pored utvrđenog amandmana u raspravi je posebno ukazano na članak 36., a s prijedlogom da se preispita mogućnost izostavljanja ove odredbe, jer pored upitnog prioriteta otvara mogućnost da pojedina stranka u u biti gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u postupku, a istodobno se predlaže da se međusobno preispitaju rješenja iz članka 5. i 32. u prvom redu vodeći računa o položaju prijašnjih vlasnika. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za pravosuđe, predsjednica odbora gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe razmotrio je ovaj prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu kao u svojstvu matičnoga tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je cijelu materiju koja se ovim zakonom uređuje, pravnu osnovu i razloge za U raspravi su članovi odbora jednoglasno podržali konačni prijedlog zakona kojim se reguliraju imovinsko-pravni odnosi radi utvrđivanja titulara vlasništva nad turističkim zemljištem. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije sa sljedećim amandmanima: amandman na članak 21. da se u članku 21. zapravo unese stipulacija članka 22. gdje se onda u jedinstveno nomotehnički jedinstveno određuju iznimke od zabrane raspolaganja turističkim zemljištem koje postane vlasnika jedinca lokalne samouprave na način da je generalna zabrana raspolaganja i otuđenja, ali iznimno ukoliko se prenosi na RH bez naknade da onda se izuzima od te zabrane i ukoliko se prodaje trgovačkom društvu radi određivanja zemljišta za redovnu uporabu iz istih razloga se predlaže brisanje članka 22. U amandman na članak 24. da se u članku 24. riječi u cijelosti brišu da ne bi dovele do zabune da se radi kako je to u raspravi bilo iznijeti o mogućoj novoj nacionalizaciji na način da ukoliko u cijelosti ne bi bile procijenjene nekretnine da onda postaju vlasništvo RH. Zapravo i kad izraz u cijelosti izbrišemo onda će biti jasno da se radi o nekretninama koje uopće ni u jednom dijelu nisu procijenjene. Amandman na članak 34. stavak 2. da se na kraju rečenice briše točka i dodaju se riječi u roku od 60 dana da bi se utvrdio rok u kojem tijelo koje vodi postupak mora pozvati novo nadležno tijelo na preuzimanje na preuzimanje postupka. I amandman na članak 36. sa prijedlogom da se članak 36. briše iz razloga što nije sukladno drugim zakonskim propisima, odnosno konkurenciju prava rješavaju nadležna tijela koja rješavaju sporove, a konkurencije prava iz ovog zakona zapravo držimo da je bezrazložna ta odredba jer je i ne može biti. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? Odbor za turizam? Potpredsjednik odbora, gospodin zastupnik Gari Cappelli, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Odbor za turizam Hrvatskog sabora na 33. sjednici održanoj 12. srpnja 2010. godine razmotrio je dakle Konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, dakle u trećem čitanju. Odbor za turizam raspravio je dakle predmetni konačni prijedlog zakona i na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora, dakle kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja naglasio je kako je riječ o trećem čitanju predmetnog zakona koji se dakle radio multidisciplinarno u suradnji sa predstavnicima Ministarstva turizma, prostornog uređenja i graditeljstva kao i raznim resornim udrugama s područja turizma. Istaknuto je da su konačnim prijedlogom koji se razlikuje od prijedloga Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije u kojemu je Hrvatski sabor raspravljao, dakle u prvom i drugom čitanju tj. 31. srpnja 2009. i 19. veljače 2010. djelomično prihvaćeni amandmani kluba IDS-a te prijedlozi Odbora za turizam, Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbora za pravosuđe, Odbora za zakonodavstvo i Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, kao i prijedlozi izneseni tijekom rasprave na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Također jedna od promjena u konačnom prijedlogu zakona koja je uvrštena na inicijativu udruga hotelijera i udruga kampova jest rok na koji se daje koncesija koja je tako promijenjena sa 35 na 50 godina. U raspravi koja je uslijedila nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja većina članova odbora podržala je donošenje zakona pri čemu je naglašeno kako je predmetni zakon ključni dokument u rješavanju dosada postojećih ograničenja razvoja hrvatskog turizma. Međutim, prema mišljenju dijela članova odbora zakon bi mogao donijeti ne jednoznačan pristup različitim situacijama što bi posljedično moglo rezultirati još većim nepravilnostima. Također izraženo je i nezadovoljstvo načinom na koji je riješeno pitanje vlasništva. Većina članova odbora je mišljenja kako je uređenje pravnih i ekonomskih odnosa vezanih za turističko zemljište neophodno i od strateške važnosti za razvoj hrvatskog turizma. Intencija predmetnog zakona je osigurati pravni okvir za rast konkurentnosti hrvatskog turizma kao i pridonijeti dugoročnome i održivom razvoju lokalne zajednice prvenstveno putem investicija i zapošljavanja. Cilj zakona je omogućiti tržišno repozicioniranje te restrukturiranje hrvatskog turizma kao i njegovo usmjeravanje ka cjelogodišnjem poslovanju. Nakon provedene rasprave Odbor za turizam je sa 5 glasova za i 2 glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo? Predsjednik odbora, gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, poštovani kolegice i kolege. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo raspravio je na 34. sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine Konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada 8. srpnja. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je konačni prijedlog zakona kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da je osnovna intencija ovog zakona urediti imovinsko-pravne odnose i način korištenja turističkog i ostalog građevinskog zemljišta koje nije procijenjeno i unijeto u temeljni kapital trgovačkih društava u postupku pretvorbe i privatizacije. Utvrđivanjem titulara vlasništva na navedenom turističkom i građevinskom zemljištu otkloniti će se pravni vakuum glede vlasničko pravnog statusa navedenih nekretnina, utvrditi mogućnost investicijske aktivnosti te sklapanje valjanih pravnih poslova i zakonito korištenje tih nekretnina. Značajnim je istaknuto da je odredbom ovog Zakona turističko zemljište na kojim je dokumentima prostornog uređenja određena ugostiteljsko turistička namjena i zemljište na kojem su izgrađene građevine ugostiteljske namjene, kampovi, hoteli i turistička namjena, dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Ukratko su prezentirane između rješenja koje se predlaže ovim Konačnim prijedlogom u odnosu na rješenja iz Konačnog prijedloga zakona o kom je provedena rasprava u drugom čitanju. Vezano uz primjedbe Odbora za prostorno uređenje o kom je provedena rasprava u drugom čitanju, istaknuto je da nije prihvaćena ta primjedba te da se ovim Konačnim prijedlogom zakona definira pojam zemljišta koje služi za redovitu uporabu s primjedbom da je to pitanje uređeno posebnim propisom Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. U raspravi na Odboru predloženo je predlagatelju da zbog složenosti problematike, ... te nedvojbenosti odredbi kojima se reguliraju imovinsko pravni odnosi do rasprave u Konačnom prijedlogu zakona razmotri prijedlog da se u članku 6. stavku 1. i u članku 24. stavku 1. iza riječi "vlasništvo je Republike Hrvatske" dodaju riječi osim slučajeva iz članka 32. 9. kojim je regulirano pravo podnošenja zahtjeva za dobivanje koncesije na pomorskom dobru, sukladno odredbama propisa koji uređuju pomorsko dobro i morske luke, uočeno je da navedeni članak obuhvaća tu mogućnost samo za kampove ili dio kampa koji se nalazi na pomorskom dobru. Imajući na umu rješenja obuhvaćena Zakonom o pomorskom dobru, i morskim lukama koji je u izradi istaknuto je kako je odredbama ovog Zakona ovu mogućnost potrebno predvidjeti i za hotele koji se nalaze na pomorskom dobru ili ovo pitanje isključivo riješiti novim Zakonom o pomorskom dobru pomorskom dobru i morskim lukama. Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, ... u postupku pretvorbe i privatizacije zajedno sa sljedećim amandmanom i to amandmanom na članak u kojemu se riječ "postavljanja" zamjenjuje za riječi "korištenja". Naime, navedenim amandmanom nedvojbeno se definira da je riječ o postojećim objektima i uređajima komunalne i druge infrastrukture na turističkom zemljištu iz članka 20. ovog Zakona. Hvala. Odbor za zaštitu okoliša? Predsjednica Odbora gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice, zastupnice i zastupnici. Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora raspravio je na svojoj 38. sjednici održanoj 12. srpnja 2010. godine Konačni prijedlog zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 8. srpnja 2010. godine. Postupak donošenja ovog Zakona odvija se redovitom procedurom u trećem čitanju temeljem članka 158. poslovnika Hrvatskoga sabora, a Odbor za zaštitu okoliša raspravio je ovaj Zakon kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju ministar pravosuđa gospodin Dražen Bošnjaković u svojstvu predstavnika predlagatelja dao je kratak pregled stanja u tom dijelu zakonodavstva te naveo probleme nastale izostanka unošenja velikih površina turističkog zemljišta u temeljni kapital trgovačkih društava tijekom i nakon provedene pretvorbe i privatizacije. Danas je to zemljište na neki način još uvijek društveno vlasništvo, uređivanjem pitanja koncesija i pitanja naknada za dosadašnje korištenje turističkog zemljišta od strane trgovačkih društava otvara se mogućnost novih investicija. Istaknuo je činjenicu da je turističko zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku kao potencijal za razvoj turističke djelatnosti, a naveo je i to da će trgovačka društva moći dogovoriti uvjete koncesije sa jedinicama lokalne samouprave, te da je duljina koncesijskog razdoblja povećana sa 35 na 50 godina. Napomenuo je da je Zakon u najvećoj mjeri kroz postupak u tri čitanja usklađen sa zahtjevima sa svim zainteresiranih te da predstavlja kvalitetno polazište za rješavanje neriješenih pitanja. Konačni prijedlog Zakona je nomotehnički dotjeran. U raspravi je postavljeno pitanje ograđivanja plaža te javnih prostora, te ograničavanje građana i turista u njezinu korištenju, te je iskazana potreba da se onemogući devastacija obale gradnjom novim objekata u funkcionalnim cjelinama između objekata i pomorskog dobra, od strane trgovačkih društava koja će ostvariti pravo na koncesiju U svom odgovoru ministar pravosuđa gospodin Bošnjaković naveo je da se plaže nalaze u području pomorskog dobra, te je to pitanje uređeno Zakonom o pomorskom dobru i Zakonom o koncesijama. Formiranim zemljišnim česticama na kojima se nalaze turistički objekti utvrđuje se titular vlasništva te se omogućuje prodaja tog zemljišta trgovačkom

Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije dovršava procese privatizacije u u turizmu, regulira ponašanje u prostoru u primorskoj Hrvatskoj, definira vlasništvo nad teritorijem i zaokružuje poslovanje u hotelijerstvu. Ovaj Zakon se donosi godinama, a država je bila vrlo oprezna u njegovom donošenje jer je riječ o osjetljivoj tematici. Ovaj Zakon bi dodjelom koncesija trebao riješiti problem oko 100 milijuna četvornih metara zemljišta koje tijekom privatizacije nije uneseno u temeljni kapital hotelijerskih tvrtki, a koje neophodno i strateški važno za razvoj Hrvatskog turizma i formalno i sadržajno. Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije omogućava se državi izdavanje i naplata koncesija za njezina zemljišta u hotelskim kompleksima i kampovima do kojih do sada nije zarađivala ništa. Posljedica postupka pretvorbe i privatizacije ostavila je neriješena pitanja vlasničko pravnih odnosa na građevinskom zemljištu koje nije procijenjeno u vrijednosti društvenog kapitala pravnih subjekata. To stanje posebno dolazi do izražaja kada je riječ o turističkom zemljištu na kojem su kampovi i hoteli. Zbog nesređenih vlasničko pravnih odnosa, sve investicije u ta područja su onemogućene kao i sklapanje ugovora i drugih oblika pravnih poslova u vezi s korištenjem tog zemljišta od strane drugih zainteresiranih pravnih osoba. Vrijednost ovog Zakona očituje se u odlučnosti pronalaženja pravih titulara vlasništva a i prijašnjim vlasnicima koji su pravodobno podnijeli zahtjev za povrat tog zemljišta koje im je oduzeto u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine također se vraća sukladno postojećim zakonskim rješenjima što mi u klubu HSS-a posebno pozdravljamo. Na taj se način gordijski čvor iz '90.-tih bar u ovom slučaju ne reže već nadamo se polako otpetljava. Ne manje važno, uspostavlja se određeni stupanj pravne sigurnosti za buduća ulaganja u razvoj turizma. Ovaj zakon omogućava državi izdavanje i naplatu koncesija na njezina zemljišta u hotelskim kompleksima i kampovima od kojih do sada nije zarađivala ništa. Procjenjuje se da je 22 milijuna četvornih metara neprocijenjenog zemljišta u kampovima te da sveukupna površina zemljišta koja nije prilikom privatizacije unesena u kapital turističkih poduzeća iznosi čak oko 100 milijuna metara kvadratnih. Hipotetski, kad bi država ove godine počela sa izdavanjem i naplatom koncesija samo na zemljištima u kampovima po cijeni od 7 kuna po kvadratu dobila bi 154 milijuna kuna. Na ukupno 100 milijuna kvadrata po istoj cijeni zaradila bi 700 milijuna kuna pa se možemo zapitati koliko smo novca izgubili u posljednjih 10 godina koliko se pokušava donijeti Zakon o turističkom zemljištu. Zbog nedefiniranog vlasničkog statusa tog zemljišta nije bila samo zakinuta država, lokalna samouprava već i hotelijeri i vlasnici kampova jer im je bilo onemogućeno investiranje i kategorizacija njihovih objekata. Ovdje dolazi također do izražaja rješavanje drugog problema, ništa manje važnog, a to je financiranje jedinica lokalne samouprave od potencijalnih koncesija i mudrog korištenja turističkog zemljišta koje će uskoro biti na raspolaganju. Smatramo posebno važnim istaknuti odredbe članka 8. kojima se zabranjuje prenošenje koncesije na treću osobu, pogotovo imajući u vidu produženi rok trajanja mogućih koncesija sa 35 na 50 godina. Smatramo to pozitivnim jer se koncesionar potiče na planiranje dugoročnog razvoja svoje djelatnosti, uz sigurnost povrata uloženih sredstava i ostvarivanja dobiti u dužem vremenskom razdoblju. Nastavljajući na sve rečeno želim naglasiti važnost odluka koje će tijela jedinica lokalne samouprave donositi te na taj način ili pridonositi razvoju prostora i turističkih kapaciteta u suglasju sa lokalnim stanovništvom kojeg zastupaju ili u nesuglasju, što bi ne bi bilo mudro, otežati svoj razvoj. S aspekta zaštite okoliša odnosno zaštite prostora tijela lokalne i regionalne samouprave dobivanjem ovog prostora u vlasništvo postat će odgovorne za zaštitu tog prostora i njegov razvoj kao područja od značajnog interesa za Republiku Hrvatsku. U donošenju prostornih planova nižih razina otvara se prostor za razvoj pri čemu lokalna uprava treba paziti da razvoj ne bude usmjeren u povećanje broja izbetoniranih kvadrata jer beton ne bi trebao biti sastavni dio turističke ponude. Naime, bilo kakva preizgrađenost kao posljedica prekapacitiranosti i odsustva pažljivog prostornog planiranja može se obiti o glavu i smanjiti prihod od turizma koji danas čini 18% BDP-a Republike Hrvatske. Ne smijemo zaboraviti da je Jadran poželjna destinacija i zbog najčišćeg mora na Mediteranu, ali i zbog prirodnih ljepota i zbog toga što Hrvatska doista jest Mediteran kakav je nekad bio, za razliku od drugih zemalja koje su svoju obalu pretvorile u beton i time je bespovratno uništile. Stoga, jasno je da uređenje pravnih i ekonomskih odnosa vezanih uz turističko zemljište je potrebno, neophodno i strateški važno za razvoj hrvatskog turizma i u formalnom i u sadržajnom smislu. Ovaj zakon bi trebao osigurati okvir koji će omogućiti rast konkurentske sposobnosti turizma te pridonijeti dugoročnom i održivom razvoju lokalne zajednice prvenstveno putem investicija i zapošljavanja. Mi u HSS-u se svakako zalažemo da se turističko zemljište koje je danas mrtvi kapital stavi u funkciju, a da koncesijski ugovori budu precizno sastavljeni u smislu zaštite interesa države, lokalne samouprave, vlasnika hotela ili kampa, a prije svega u smislu zaštite javnog dobra. I zbog svega navedenog podržat ćemo donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Ovo je mali dan za IDS, ali veliki za Hrvatski sabor. Je da je 2010. izgubljena kada je riječ o naplati, bit će nažalost i 2011., vjerojatno i 2012., ali bolje ikada nego nikada i šteta da smo propustili ovih 15 godina. Tvrdim isto tako da niti jedan zakon u 20-godišnjoj povijesti ove mlade hrvatske demokracije nije se duže porađao od ovog Zakona o turističkom zemljištu. Evo, državu možete u hipu, u jednome danu zadužiti bez ikakvog problema za dodatnih 13,5 milijardi kuna putem obveznica, ali naplatiti 1 kunu od svojih političkih istomišljenika ne možete ni nakon 20 godina. Znači, kao što rekoh to da bi se zakon ili nakon što se zakon izglasa to još uvijek ne znači da će netko početi državi išta plaćati. A da sam u pravu najrječitije svjedoči članak 11. kojega doslovce citiram: "Zahtjev za dobivanje koncesije podnosi se Vladi Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za turizam u roku od godinu od dana stupanja na snagu ovog Zakona". Kada će zakon stupiti na snagu to ćemo tek vidjeti, ali imam dojam da se čeka da prođe turistička 2011. da bi se tek mogli podnijeti zahtjevi, a dok im se ta prava riješe proći će zasigurno i turistička 2012. godina. Znači ono na što ja apeliram, gospođo državna tajnice, gospodo zastupnice da svedemo taj rok za podnošenje zahtjeva za koncesije na najkasnije 31.12.2010., a sve te odluke trebaju se donijeti do 1.6.2011. 1.6.2011. kako se ne bi dogodilo da nitko za zemljište ne plati ni kune ni 2011., odnosno 2012. godine. Zašto je tome bilo tako da taj zakon evo porađa se gotovo 10-tak li 15-tak godina, zašto taj zakon nisu željele niti HDZ-ove, a usuđujem se kazati nije ga željela niti 3. siječanjska Ali prije toga samo da vam kažem gdje je otprilike turizam na današnji dan. Neto prihod turizma 2009. godine iznosio je milijardu eura manje nego 2008. godine, sa 6,5 milijardi eura pao je na 5,5 milijardi, a 2010. biti će zasigurno biti će zasigurno manji najmanje 500 milijuna eura u odnosu na 2010. godinu. Ili kako to izgleda za prvih 6 mjeseci ove godine? Nijemaca je došlo u Hrvatsku 19% manje, Čeha 14 i Mađara isto tako 14% manje za prvih šest mjeseci, Austrijanaca, Nizozemaca isto negdje oko 7% manje. Ja sam uvjeren da su te turističke tvrtke uspjele ma ne nametnuti svoj interes, neću govoriti korumpirati, da su nekoga korumpirale, ali zasigurno eto uspjele su nametnuti taj neki svoj stav da se njima na taj način podilazi. Vlast s jedne strane može lijepo gledati kako joj kroz prste cure desetine milijuna eura godišnje samo kada je riječ o toj materiji. U 15 godina mi smo zasigurno izgubili najmanje 500 milijuna eura. 500 milijuna eura to vam je brat bratu nekih 50 km autocesta ili 20 hotela sa 5 zvjezdica ili pedesetak super modernih škola, ala Veli Vrh u Puli koja se sad dovršava sa dvoranom. To je 10 nama sanjanih općih bolnica u Puli ili stvarna sanacija dva hrvatska brodogradilišta. I sad umjesto da Vlade uzmu taj novac, mislim tu i na 3. siječanjsku Vladu. Ona je taj novac prepuštala bankarima ili bankama u stranom vlasništvu koji kontroliraju velike turističke sustave tajkunima, pifovima, stranim kompanijama ili itd. itd. Kad bi danas imali samo na godišnjoj razini 20, 30 milijuna ili 40 milijuna eura od tog zemljišta pa mi bi mogli pratiti sve ove male tvrtke poput poput TSU-a itd. koji imaju probleme u poslovanju, a sada čitam da čak niti plaće u Hrvatskom fondu za privatizaciju se uredno ne isplaćuju i da je njihov proračun za pomoć takvim tvrtkama suh kao barut. Međutim, vjerujem da ono što je obećao ministar Popijač će i ispuniti. Čovjek si normalno postavlja pitanje pa zar mi nismo dovoljno zadužili te, šta ja znam tajkune, te strane banke, pifove itd. Zar im doista nismo cijelu zemlju podredili. Meni je jasno da oni logično žele iz dana u dan sve više. Ja to razumijem, ja jednostavno ne mogu shvatiti da se ova materija do današnjeg dana nije željela riješiti. Ja to u svakom trenutku uspoređujem recimo s ovim malim trgovcima, sa obrtnicima, za zanatlijama, ugostiteljima. Oni da bi dobili jedan kvadratni metar neke terase u Poreču u Poreču ili Puli, Splitu ili Dubrovniku, mom Buzetu, pa moraju kožu za sebe dati da bi te zakupe platili. U jednom Poreču čini mi se da jedan kvadratni metar neke terase u Dekumanovoj 15 eura. To je više od stotinu kuna, a s druge strane naši tajkuni koriste stotine hektara kampova, pazite i nikome ne plaćaju I sad neka mi netko kaže da neki u nekim vladama ili svim vladama nisu bili korumpirani. Vlade su sigurno vidjele da ti veliki koriste ovo javno dobro. dobro. Vlade vide kako se neki silno bogate. Vlade vide da se oni mali trgovci, obrtnici, ta sirotinja naprosto deru, deru, deru im se koža na živo. Da su ovi veliki njima nelojalna konkurencija i kroz takvu jednu formu Vlada vidi da ovi veliki ne grade nove hotele. Vlada vidi da neki u Saboru na to upozoravaju godinama i jasno ništa se ne poduzima. Sve se to tolerira 20 godina. Hajde da budem precizniji od rata 15 godina i sad mi recite da je to stanje normalno. Da netko recimo nije i korumpiran. Za mene nema drugog objašnjenja da li će se zbog toga nekome nešto dogoditi vjerojatno neće. Ali isto tako, kada govorimo o ovom zakonu moram reći i to da nisam da cijenom upropastimo turistički sektor, pa samim time niti velike. Turistički sektor i tu treba biti pošten drže ovi veliki sustavi. Oni su ili privatizirani ili su propali. Zato i te velike treba razumjeti. Ali ne mogu njihovi eksponenti svo vrijeme dijeliti lekcije, a s druge strane normalno izvlačiti se na temelju ove postojeće političke volje. Od devedesete do danas u ovih 20 godina ja tvrdim da na cijelom Jadranu nije sagrađeno 20 novih hotela. Istina, '91. godine dogodio nam se rat. Hrvatska je bila žrtva agresije. Izgubili smo četiri, pet godina. Ali u 20 godina od devedesete do danas pa što smo učinili kao nacija. Postavili smo tu cestovnu infrastrukturu o.k. čime smo čime smo zadužili Hrvatsku, doveli smo velike trgovačke lance i to je u pravilu to. A u 45 godina od '45. do '90.-te, hajde od '50. do '90. onih 40, naši očevi postavili su jedne temelje jedne industrijalizirane države koja je bila nerazvijenija u ono vrijeme razrušenija od Hrvatske. Podigli su tvornice, industrijalizirali su zemlju, podigli su brodogradilišta, hotele. U Istri ih je sigurno od '60. do '90. podignuto stotinjak. Od '90. do današnjeg dana sumnjam da ih je više od 5. Postavili su temelje bolnicama, 400 hiljada stanova je sagrađeno, infrastruktura, elektrificirana je Hrvatska ili Jugoslavija u ono vrijeme svejedno. Svatko je mogao do posla, a mi smo od ovamo još jedanput kažem imali smo rat sve to rasprodali i ne možemo više nikamo. Sve zemlje u našem okružju dižu svoj bruto društveni proizvod, jedino Hrvatska stagnira i pada. Slovački bruto društveni proizvod raste za 3%, poljski za 2,7, srpski za 1%, mađarski 0,8, slovenski 0,5. U Bosni i Hercegovini biti će neutralan 0%, u Hrvatskoj pada za 1%. Evo sada se svi čude što je za 13,5 milijardi kuna Šuker dodatno zadužio Hrvatsku obveznicama na rok od 10 godina. Ja sam o tome govorio da će se još 7.7. to dogoditi. I šta sada nego da uskliknem bravo majstore! Ali politika drž vodu dok majstori ne odu je jednokratna politika koja će nas prije ili kasnije morati morati i otrijezniti. Inače da vam kažem da na današnji dan bez ovih 13,5 milijardi kuna vrijednost obveznica na inozemnom tržištu je 30,3 milijarde kuna ili 4,1 milijarda eura. Kada se građani prezaduže oni se objese, a kada se državu zaduže neki se obogate, ali se narodu veže omča oko vrata. Ali pustimo sada to. Da se vratim na ovaj zakon. Kad govorim o turističkom zemljištu prije je gospođa Petir rekla da ga samo u kampovima ima 22 milijuna kvadratnih metara ili četvornih metara. Ukupno takvog zemljišta koje nije ušlo u temeljni kapital ima 100 milijuna metara. euro, pa možete računati koliko to može biti neka bude 0,5 eura po kvadratu, u kampovima mora biti najmanje 11 pa do 22 milijuna eura godišnje. Ponavljam još jedanput, ja sam protiv toga da cijenom uništimo tog zemljišta turistički sektor. Cijena za te nekretnine ne smije biti takva da se sustavi upropasti. Zašto? Vrijeme je teško, govorio sam o brojkama dolazaka, biti će i gore. Kolika je s druge strane vrijednost tih nekretnina, tj. koliko može biti zakup. Ako netko s druge strane po mom sudu želi graditi, pa treba mu to omogućiti sa jednom kunom koncesije na 100 godina kažem kroz institut prava građana. Država će se ti s druge strane naplatiti, PDV-om, doprinosom, radnim mjestima, stavljanjem u funkciju građevinske operative itd., itd., itd. Pred 15 ili 20 ili 30 dana gospodin Danko Končar kupio je dole u Istri Barbarigu Dragoneru za 51 milijun eura. Jedan kvadratni metar zemljišta platio je između 15 i 20, ne više od 25 eura, '99. ili 2000. u nekim drugim vremenima to je prodano za 7 eura. Nije trebalo se prodati, apsolutno, 20 milijuna eura su ceste, vode, kanalizacija, ovo što su drugi uložili i to mora biti neka startna cijena sada, ne smije se nekoga uništiti sa zakupom, ali zakup treba svatko platiti. Nema jednostavno nešto za ništa, pa makar ti tajkuni financirali vlast. vlast. Ili kada neki poslovni ljudi da ih ne imenujem kažu sad znamo koliko vrijedi Barbariga Dragonera, ok, koju nije trebalo prodati, kako to da ne kažu pod kojim uvjetima su oni 2000. ili 2001. kupili jednu Anitu iz Vrsara sa 3, 4 kampa, sa hotelima, apartmanima, gudvilom te tvrtke, infrastrukturom, tko je bio šef Hrvatskog fonda za privatizaciju itd., itd. Ja govorim to stoga da se jednostavno prestane politizirati, na to nema nitko prava. Sve što možemo u ovoj zemlji treba staviti u funkciju. Mi moramo poručiti hotelijerima ne znam 15 godina, rat ne računam, koristili ste to zemljište, evo vam ga još 15 godina ako treba za ništa. To govori Damir Kajin. Ali onda dajte na istome sagradite svaki dva hotela sa pet zvjezdica, dva hotela to je 50 milijuna eura, 400 milijuna cirka kuna, državi ćete kroz PDV platiti 100 milijuna kuna, već u dvije godine zaposlit ćete 100, 200 ljudi, kroz doprinose će ova država imati i to je ono što će nositi naciju, to je ono što nam treba, to je ono što može potaknuti investicije. Oni će reći pa mi smo obnavljali hotele, ali u pravilu ste otpuštali ljude, a kroz nove sadržaje nove ćete i zapošljavati. Jednom riječju imajte, ali i dajte, dajte, zaradite ali gradite, jer i država treba sigurno doći na svoje. Znači ne može netko koristiti nešto za ništa, ali još jedanput ću reći imat ćeš, ali onda zapošljavaj, gradi itd., i prestani politizirati, i kada govorim o ovom zakonu i ovdje ću apelirati i da naši obrtnici mogu doći do poslovnih prostora u kojim rade, jer su radnici došli do stanova, tajkuni do tvornica, stranci do hotela, hotela, tvornica, ne znam banaka, branitelji, sad smo izglasali zakon do stanova, poljoprivrednici do zemlje, jedino ti obrtnici ne mogu doći do ništa. Još jedanput, vidim da ovdje svijetli, princip radi i ima i treba se jednostavno ugraditi u taj zakon, a onaj koji nije na to spreman treba platiti sve ono što koristi i dosta toga da netko nešto koristi za ništa. Prošlo je to vrijeme i oni to isto tako moraju shvatiti i ovaj zakon je jedan nov početak, doduše taj zakon je zakasnio 20 godina, ali bolje ikada nego nikada, IDS ga podržava, ima dobrih rješenja, ali bojim se da neki ništa neće platiti, ni 2011. ni 2012. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Hrvatske demokratske zajednice podržat će Konačni prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Danas raspravljamo u trećem čitanju o jednom ja bih rekla najraspravljanijem zakonu u Hrvatskom saboru. Tko se sjeća počeli smo raspravljati o ovoj temi 2005. godine, tada kao prijedlogu Zakona o turističkom zemljištu, i naravno rasprava je toliko godina i trajala i pokušavalo se naći rješenje jer se radi o jednoj složenoj problematici rješavanja situacije koja je zaostala iz postupka pretvorbe i privatizacije. Tijekom svih ovih godina kako je kolega Kajin rekao da je zakon zakasnio 20 godina, ja bih rekla da nije ovaj zakon zakasnio, nego je zakasnilo rješavanje pa kada ga u tijeku svih tih godina nisu uspjeli razriješiti drugi zakoni u međuvremenu donošeni dakle i Zakon o privatizaciji, i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, onda je trebalo pristupiti jednom posebnom zakonu koji bi razriješio ovu nastalu situaciju. Naime, radi se o izuzetno važnom, važnim nekretninama, važnom zemljištu, biseru od zemljišta, i to je prepoznala hrvatska Vlada i tih davnih 90-ih godina, kada zapravo ono nije nije pušteno u procjenu kapitala, nije pušteno u pretvorbu upravo iz razloga da ne bi bilo prodano i da ne bi otišlo u bescjenje. Kao što sam rekla u međuvremenu je stupio na snagu Zakon o vlasništvu '97. godine koji utvrđuje dakle titulare vlasništva na svakoj nekretnini, pa je tako trebao riješiti i ovo, ali eto nije. Stupila je i izmjena Zakona o privatizaciji koji je ovu situaciju pokušavao riješiti generalnom odredbom članka 47. kojom je rekao da neprocijenjene stvari, prava, dionice, nekretnine postaju vlasništvo Hrvatskog fonda za privatizaciju, no u praksi se to nije dogodilo iz razloga što se nije moglo uknjižiti vlasništvo jer sudovi nisu priznavali to kao ex lege stjecanje, pa smo onda u situaciji dan danas 2010. godine da su ove nekretnine, odnosno ovo zemljište ostalo sa još uvijek upisanim društvenim vlasništvom, i dakle ovu situaciju treba razriješiti, i to iz više razloga. Naime, ovakvo stanje dugogodišnje je rezultiralo ja bih rekla trojakim štetnim posljedicama, a to je da trgovačka društva nisu imala nikakav pravni temelj za legalno bilo korištenje, bilo raspolaganje, bilo investiranje. Druga štetna posljedica da je država kao što smo ovdje čuli i kao što je izračunavano kroz sve te godine gubila prihode ovih 15 godina, ali evo ja se usudim reći da je i bolje da je izgubila te prihode nego da je to '90-ih prodano po onim procjenama kakve su onda bile u pretvorbi tada U međuvremenu se dogodila još jedna izuzetno štetna posljedica koju je pitanje da li će uspjeti riješiti ovaj zakon, mislim da neće, i zato evo ja ponovno još jedanputa pozivam i apeliram na Državno odvjetništvo da se snažnije angažira i da vrati državi ono što je državi oteto, a to se radi se o nezakonitim uknjižbama na velikim površinama ovoga zemljišta nezakonito provedenim u zemljišnim knjigama i upisom vlasništva trgovačkih društava koje tu zemlju i to zemljište nikada nisu platile državi Hrvatskoj o čemu se vodi niz parnica i koje bi trebalo se itekako angažirati da one budu i završene u korist RH. U tijeku, dakle evo sada imamo treće čitanje, zakon u trećem čitanju, možemo reći da se on u ova prva dva čitanja zaista da je izbrusio svoje odredbe. U odnosu na drugo čitanje pozdravljamo većinu izmjena osim onih nekoliko amandmana koje će trebati još dodatno poboljšati ovaj tekst, ali dakle osim što se radi o nizu nomotehničkih poboljšica i brušenju zakonskog teksta da bi on bio nedvojben i jasan jedna od novina, najvažnijih novina u odnosu na drugo čitanje je rok trajanja koncesije najduže do 50 godina što ne držimo lošim jer je s jedne strane se usklađuje sa Općim Zakonom o koncesijama, a s druge strane na neki način ima gospodarsko opravdanje i gospodarski interes radi eventualnih ulaganja ulaganja znatnih razmjera da onda i bude jedna sigurnost u mogućnost korištenja toga zemljišta. Naravno sve te uvjete i prodaje i procjene i davanja koncesija utvrdit će Vlada svojom uredbom. I zato upravo da ne bi dočekali 2011. godinu sa istim problemom neriješenog ovog turističkog zemljišta ja se nadam da će ovi podzakonski akti biti donijeti na vrijeme da sljedeću turističku sezonu dočekamo sa riješenim titularima, pravima vlasništva i ovlaštenjima na ovom zemljištu. Dakle, mislim da je ovaj zakon obuhvatio i riješio svu problematiku. Od, za početak, od definiranja turističkoga zemljišta kao zemljišta koje nije procijenjeno u vrijednosti društvenog kapitala u postupku pretvorbe i privatizacije, koje je određeno prostornom planskom dokumentacijom za ugostiteljsko-turističku namjenu i koje se za tu namjenu koriste. Riješili smo pitanje ostaloga građevinskog zemljišta jer dok se radio ovaj zakon utvrđeno je da u postupku privatizacije postoje i drugi slučajevi gdje su se društvena poduzeća pretvorila, privatizirala, ali njima nisu obuhvaćene sve nekretnine bivšeg društvenoga poduzeća pa se ovim zakonom rješava i to. Ono što je bitno da je turističko zemljište utvrđeno kao dobro od interesa za RH i utvrđeno je da uživa njezinu posebnu zaštitu. Također je utvrđeno da će njime RH raspolagati putem davanja koncesija. Utvrđeno je također da sukladno toj odredbi onda i RH ima pravo prvokupa i također da će se razvrgavati suvlasničke zajednice po generalnom načelu da ukoliko je suvlasnik RH i trgovačko društvo da će se zajednica suvlasnička razvrgavati na način da država Hrvatska isplati isplati suvlasnika po tržišnoj vrijednosti, a iznimno ukoliko je trgovačko društvo vlasnik preko omjera, preko polovine onda može ono isplatiti tržišnu vrijednost RH. Također Također je određeno, dakle zakonom je zapriječeno da trgovačko društvo koje dobije koncesiju po ovako prvenstvenom redu, dakle jer ovim zakonom se za za ova zemljišta izuzima primjena Zakona o koncesiji i određuje se posebna primjena ovoga zakona. Ali je zato zapriječeno da se tako dobivena koncesija može prenijeti na nekoga drugoga i ostavljen je rok. Naime, ne može takvo trgovačko društvo i dalje držati ove nekretnine, ne poduzeti ništa. Dakle, ima rok od godine dana kada mora postaviti zahtjev za koncesiju. Ukoliko to ne učini onda će to zemljište biti dano po općim pravilima koncesioniranja putem javnog natječaja. I mislimo da je to dobro, na neki način da se zaštite gospodarski interesi postojećih subjekata na tim nekretninama, ali da oni za to istovremeno i pravično plate naknadu. Naknadu koja bi se onda dijelila između RH u 60%, 20% bi se uplaćivalo na županijski proračun i 20% na proračun grada, odnosno općine. I ono što je važno da ovaj zakon određuje explicite da se sva ta sredstva pribavljena bilo koncesijskim naknadama, bilo dozvoljenim, iznimno dozvoljenim prodajama po ovom zakonu, da se moraju upotrijebiti za razvoj turizma. Dakle, bilo za izgradnju infrastrukture turističke ili putem Fonda za turizam na državnoj razini. Riješeno je i pitanje ovog ostalog. Dakle, zemljište u kampovima, cijelo neprocijenjeno zemljište u kampovima postaje vlasništvo RH, a a neprocijenjeno zemljište na turističkom zemljištu na kojem su izgrađeni hoteli i turistički naselja, dakle razrađuje sve situacije kada je procijenjena samo vrijednost građevine, kada je procijenjena građevina i dio zemljišta, kada je neprocijenjeno neprocijenjeno zemljište. I mislim da je ovim sustavnim sada odredbama su sve situacije razrađene. Također ono neprocijenjeno zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja postaje vlasništvo jedinica lokalne samouprave što je dobro za njihov razvoj razvoj daljnji poglavito manjih jedinica koje imaju dosta takvih turističkih naselja. I naravno budući da se ovim Zakonom na neki način daje to jedinicama u vlasništvo onda se se s pravom određuje da se njima zabranjuje da to zemljište prodaju dakle one ga mogu iznimno ili samo prenijeti na Republiku Hrvatsku bez naknade ili ga mogu koncesionirati ili prodati samo zemljište koje je potrebno za redovnu uporabu zgrade koja je procijenjena u procesu pretvorbe i privatizacije. Gotovo taj identičan način i ratio je zadržan kod ostalog građevinskog zemljišta s time da se ono neće koncesionirati nego će se prodavati onaj dio koji je nužan za redovnu uporabu a dio ispod zgrade postat će vlasnik subjekta koji je u pretvori imao procijenjenu zgradu. Također rješavanje imovinsko pravnih odnosa je ovim Konačnim tekstom od članka 28 na dalje potpuno precizirao rješavanje ovih prelazaka vlasništva, utvrđivanje građevinskih čestica rokova u kojima određene zainteresirane osobe mogu podnositi zahtjeve da ne ostane to sporno i neriješeno. I na kraju rekla bih da smo ovim zakonom zahvatili i rješavanje pitanja prijašnjih naime, to su ogromni kompleksi zemljišta oni su nekada imali poznate titulare privatne vlasnike, oni su tijekom godina je to zemljište nacionalizirano i deposedirano, danas imamo situaciju da se neka od tih zemljišta privedena namjeni, nekada su neka bila privedena namjeni ali danas su izvan funkcije pa bivši vlasnici gledaju prazne ledine koje im se ne vraćaju iz razloga što je to to nekada bilo prostorno planskom dokumentacijom ili općinskim odlukama dodijeljeno nekim društvenim poduzećima. Dakle, rješavamo situaciju da ovim Zakonom kao leg specialis rješavamo pitanje prava bivših vlasnika na turističkom zemljištu na način da će im se vlasništvo vratiti u naravi, zemljište, ukoliko ono nije privedeno namjeni za koju je oduzeto, dakle, ne bilo kojoj namjeni nego samo onoj za koju je oduzeto i ako je bilo nekada u bivšoj državi ili za vrijeme dok je to bilo društveno poduzeće da je bilo privedeno namjeni ali danas nema više ni svrhu ni funkciju za koju je onda oduzeto i mislim da ćemo na taj način riješiti ovu nepravdu dugogodišnju nepravdu u odnosu na bivše vlasnike i naravno ukoliko to ne bude moguće ovim prijedlogom Konačnim da oni nastavljaju postupak sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme ... vladavine, iz svih ovih razloga što je krajnje vrijeme da se donese, tekst dobar i precizan Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovog Zakona. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Govoreći u ime Kluba SDP-a počet ću sa onim što je kolegica što je kolegica završila svoj govor, spominjući ranije vlasnike. Za nas je to najvažnije pitanje. Zbog čega? Zato što mi smatramo i dijelimo mišljenje ogromne većine građana da je Hrvatska duboko nepravedna zemlja i da je naša dužnost ovdje svih ponaosob i svih zajedno da uspostavimo veću pravdu u Hrvatskoj. To je moguće prije svega donošenjem pravednih Zakona kako bi onda mogli onda biti oni na takav način jednako primijenjeni. Klub zastupnika SDP-a smatra da je ovakav Zakon Hrvatskoj potreban. Ali pri tome itekako trebamo se rukovoditi temeljnim načelima o tome je bilo govora i do sada, da se isprave stare nepravde ali vrlo dobro i pozorno prateći da se ne stvore nove nepravde. Jednako tako da se nađe ravnovjesje, jedna ravnoteža između privatnog i javnog interesa i naizgled ta dva sukobljena interesa, ukoliko se rukovodimo tim načelima mogu biti uspostavljena. Naime, sam naslov Zakona je za nas malo upitan, zbog čega? Ne zbog nomotehničke njegove strukture, nego prije svega što mora biti jasan prema adresatima, prema građanima. O čemu se ovdje radi? Prijedlog zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenim u procesu pretvorbe i privatizacije, naime radi se o zemljištu koji želimo na ovakav način pravno regulirati koje nije privatizirano, koje nije plaćeno a koje se koristi. Ovdje danas raspravljamo i za dva dana ćemo odlučiti, o najvrednijem resursu koje Hrvatska ima, koji je Hrvatskoj i preostao, i zbog toga Klub SDP-a je pripremio čitav niz amandmana, koji s obzirom na ovo kako se raspravljalo do sada smatramo da neće biti upitni. Ali upravo o njihovom, takvu potvrdu tražimo upravo prihvaćanjem tih amandmana o čijem prihvaćanju onda ovisi o tome da damo svoj pozitivni odnosno odnosno da glasujemo za ovakav Prijedlog zakona. Naime, ove nevolje u koje smo upali i kao pojedinci i kao država u cjelini, rezultat su prije svega, ne samo zakona, ali prije svega i nepravednog, netransparentnog Zakona o privatizaciji, o pretvorbi, a još više o uputama koje su iz tog tijela, u to vrijeme proizlazile. Dakle posljedice su uputa kako provesti Zakon o pretvori i izraditi elaborat na temelju kojeg se izračunavala vrijednost temeljnog kapitala. Tu je bilo svega i svačega. Neki su ljudi i tvrtke pošteno platili ono što koriste, neki nisu platili, ne samo da koriste nego su se proširili i dalje van onih ograda što su nekada činila društvena poduzeća i određeni hoteli. Neki su uzurpirali privatno vlasništvo i to je nešto što se ne može tolerirati, odnosno što treba naći pravedan izlaz iz svega toga. Naime, evo ovdje smo danas čuli iz govora gospođe državne tajnice, podacima kojim raspolaže Ministarstvo pravosuđa 100 milijuna metara, radi se o 100 milijuna metara kvadratnih. Ako samo nekoliko kuna, da je država imala hrabrosti, snage i volje da uspostavi pravdu, dakle da samo korištenje uspostavi takvu jednu minimalnu cijenu mi bi bili bogatiji za nekoliko milijardi kuna. Da ne govorim da ne bi bilo spomena o ukidanju različitih beneficija, da ne bi bilo spomena o uvođenju harača itd. Mi smo donijeli, ne zaboravite, Ustav jednoglasno, oko norme smo se složili što je bio prijedlog kluba SDP-a da se sankcioniraju nezakonitosti, kriminal u pretvorbi i privatizaciji. Rukovodeći se tim ustavnim načelom sada i kroz ovaj zakon moramo paziti da se plati ono što se bez ikakve pravne osnove drži. To dobrim dijelom rješava i ovaj zakon. tek u članku 32. spominju se prijašnji vlasnici. Čitav zakon govori o tome kako će se ovo zemljište, turističko zemljište i ostalo građevinsko zemljište rasporediti odnosno koji će subjekti, bilo fizičke ili pravne osobe, radi se o pravnim osobama na početku, steći pravo vlasništva. Konkuriraju trgovačka društva, dakle hoteli, konkurira država i jedinice lokalne samouprave. Tako se dijeli zemljište sve do članka 32., a onda se spominju raniji vlasnici pa se postavlja pitanje što će to ostati na kraju ranijim vlasnicima. Da ne bi tu bilo nikakvog prijepora jer smo vidjeli današnje rasprave govore da to uopće neće biti upitno, onda je klub SDP-a sačinio amandmane na sve one odredbe koje govore o tome kada će to zemljište pripasti državu, kada će pripasti jedinice lokalne samouprave. To smo mi o tome govorili i na odborima i ja mislim da oko toga, ukoliko postoje, a nemamo razloga sumnjati da ne postoje nekakve skrivene namjere, da to bude explicite kazano i u pojedinim odredbama. Tako se govori dakle već u članku 2. stavku 3. barata se pojmovima i nakon privatizacije nekim ovlaštenjima koja su imanentna društvenom vlasništvu, korištenje, upravljanje, raspolaganje. Dakle, to su konstitutivni elementi vlasništva, a ovdje još uvijek nemamo vlasništva. Zbog toga se i donosi ovaj zakon. Dakle, da bude sasvim transparentno da se radi o imovini, sada trenutno koju oni drže, neki je drže zaista što su postali vlasnici, neki je drže zato što su bespravno ušli u takav teren, neki u dobroj vjeri jer im nije moguće bilo upravo zbog pogrešnih i različitih interpretacija Hrvatskog fonda za privatizaciju i legalizirati ono što su htjeli i što je nekada činilo sastavnu cjelinu i što je ulazilo u taj obuhvat ranijeg društvenog vlasništva. Kada se u članku 6. govori o turističkom zemljištu u kampovima onda upravo se posebno apostrofira da ono postaje vlasništvo, dakle postaje i ostaje vlasništvo Republike Hrvatske. Na to primjedbe nemamo, osim naglasiti, koji su predviđeni člankom 32., odnosno u stavku 1. koji se moraju vratiti ranijim vlasnicima. Sjetimo se samo zakona koji je '90.-tih godina, konac '90.-tih godina, kasnije se i mijenjao, donesen a govori se o povratu imovine, o naknadi imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Posebno se tada apostrofirao taj značaj i ideološki značaj tog zakona da bi se izrazila grozomornost tog sustava, tako su onda tadašnji predlagači i usvajači zakona smatrali, i sva ona nepravda koja je građanima bila nanesena, gdje je nacionalizirano oduzeto zemljište. Zato mi u klubu SDP-a držimo, posebno smo osjetljivi na to da ne dođe do nove nacionalizacije. Ukoliko bi se negirali i odbacili ovi naši amandmani to bi značilo praktički, bila bi stvar nejasna i mogla bi dovesti do različitih interpretacija u praksi. Vidimo i po sada čistom zakonu nije im još vraćeno, a smatra se sada da ovaj zakon će imati primat nad ranijim zakonom. Zato tražimo da ovaj zakon ne umanjuje takva prava nego dapače da ih uveća, uveća, ali minimum je da se ne umanjuju prava koja su regulirana u tom zakonu koji ima tako pompozan naziv. Dakle, klub SDP-a ovdje svoje amandmane je podnio upravo da se ne bi dogodila nova nacionalizacija i da bi oni koji primjenjuju taj zakon bilo im to nedvosmisleno rečeno kroz mnoge članke. Jednako tako i u članku 20. gdje se također govori o zemljištu koje će pripasti jedinice lokalne samouprave, također tražimo upravo u tome ukoliko ne podliježu povratu ranijim Isto tako i u članku 24. koji govori o građevinskom zemljištu koje ostaje vlasništvo Republike Hrvatske. Posebno želimo apostrofirati osim u slučajevima kada se ta imovina, te nekretnine moraju po zakonu vratiti temeljem temeljem članka 32. ranijim vlasnicima. Dakle, ako smo se oko toga složili onda već sada mogu kazati da će klub SDP-a glasovati za ovakav zakon. U protivnom neće i smatrat će to novom nacionalizacijom i smatrat će to da su raniji vlasnici izigrani. Ja evo ovdje govoreći u ime kluba SDP-a to posebno apostrofiram i vjerujem da će predlagatelj to usvojiti. Kada govorimo, dakle u članku 4. stipulira se, određuje se da je turističko zemljište dobro od interesa Republike Hrvatske i da uživa njezinu posebnu zaštitu. To znači da bi do prodaje moglo doći u sasvim određenim slučajevima i da posebna ta zaštita slijedi i nakon privatizacije i nakon određivanja titulara, da uvijek ostaje takva jedna namjena. Jer to već određuje članak 4. što mi i podržavamo. Kada se govori u članku 7. upravo o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Republike Hrvatske i drugog suvlasnika govori se o tome kako će ovaj drugi suvlasnik ukoliko ima veću vrijednost od Republike Hrvatske moći po tržišnoj cijeni otkupiti od Republike Hrvatske. Mi ovdje razmatramo i u klubu SDP-a smo na tragu ukoliko se dosljedno primjeni odredba članka 4. da bi jednostavno i drugi instituti ne prodaje, nego recimo koncesije mogli upravo zadovoljiti i potrebe dakle jednog nesmetanog razvoja i djelovanja naših hotelijera ali jednako tako onda i doslovno primijeniti odredbu članka 34. Kada govorimo u članku 16. i 17. kad Vlada Republike Hrvatske, kad država ima pravo jednostrano raskinuti ugovor onda ističemo da takav institut ne postoji. Dakle, Vlada ne samo da može nego ona mora otkazati ugovore, one ugovore gdje primatelji koncesije ne plaćaju koncesiju i tu ne može biti nekakvog dvojakog tumačenja. Tu imperativ radi zaštite fiskusa i radi zaštita interesa Hrvatske i radi pravednosti da omoguće se onda urednim konkurentima koji bi htjeli dobiti koncesiju takva jedna mogućnost. U odredbi članka 31. kada se govori o služnostima posebno moramo napomenuti da održavanje tih objekata i uređaja bez obveze plaćanja naknade do sada je prihvatljivo jer je tomu tako i dosadašnje stanje bilo. Ali ustanovljenje novih služnosti mimo Zakona o vlasništvu i stvarnim pravima smatramo apsolutno neprihvatljivim jer to bi značilo susjedno zemljište, bilo čije i vrlo vrijedno jer sva su to susjedna zemljišta također vrijedna, jednake ako ne i veće vrijednosti. Upropastile bi se takve nekretnine a ne bi se platila nikakva naknada. Dakle, postavljanje nove infrastrukture ili ustanovljenje služnosti nema nikakvog razloga da ide po ovom zakonu, nego po općim propisima u Zakonu o vlasništvu i stvarnim pravima koji govori o tome kad će se osnovati nova služnost. Naravno to ide uvijek uz novu naknadu. Govorim da to nalažu elementi pravednosti, jer na takav način beskrupulozno bi se uništila tuđa nekretnina, a taj ne bi imao pravo ni na kakvu naknadu. I još jedno ono što smo mi prvi u klubu SDP-a vidjeli članak 36. koji je apsolutno neprihvatljiv. Dakle, pred institucijama bilo upravnim, bilo sudbenim gdje konkurira konkurira više vlasnika sa svojim opravdanim ili neopravdanim zahtjevima ili nekim pravom za koje netko drži da ga netko ima neprihvatljiv je prijedlog Vlade da u tim slučajevima trgovačko društvo ima prednost. Mi se pitamo po kom osnovu bi to imao prednost. Narušilo bi čitav sustav dokazivanja prava. Dakle, smatramo da članak 36. treba brisati. Nemamo mjesta. Sva sporna pitanja i tko ima pravo ili tko ima jače pravo na posjed utvrđuje se u redovnom postupku temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Evo ja završavam izlaganje u ime kluba SDP-a i još jednom skrećem pozornost vladajućima u prihvaćanju naših amandmana koji poboljšavaju tekst i koji zadovoljavaju sve ove interese o kojima je bilo riječ. Hvala lijepo. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Evo što ću? Ispravljam netočnu tvrdnju zastupnice Antičević da je Hrvatska duboko nepravedna zemlja. To je naprosto uvredljivo, neistinito i netočno. I duboko, duboko uvredljivo za našu domovinu Hrvatsku i za sav pošten hrvatski narod koji živi u njoj. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, kolegica Antičević Marinović je rekla da bi se ovim ovako stipuliranim zakonskim tekstom da se stavljaju bivši vlasnici u goru situaciju nego su po Zakonu o naknadi oduzete imovine za vrijeme komunističke vladavine i da bi se dogodila nova nacionalizacija. To je apsolutno netočno iz razloga što Zakon o naknadi utvrđuje da se vraća u načelu u novcu i vrijednosnim papirima. Iznimno u naravi upravo ovaj zakon kao lex specialis predviđa povrat prvenstveno u naravi i jasno je da konkuriraju i prava bivših vlasnika na onom zemljištu koje će biti državno, jedinica lokalne samouprave jer su oni i obveznici povrata po temeljnom Zakonu o naknadi i do nikakove nove nacionalizacije ni slučajno ne bi došlo ovakvim zakonskim tekstom. Klub HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Silvano Hrelja izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolege i kolegice. U svom izlaganju u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika na početku tog izlaganja dozvolite mi da kažem nešto vrlo osobno. Sa izuzetnom pažnjom sam slušao raspravu u ime kluba IDS-a gospodina Kajina koja je odrađena u jednom frenetičnom raspoloženju, u jednom vrlo furioznom tonu u kojem je gospodin Kajin dokazivao sebe u stilu Kajin iber ales. Ja sam se samo pitao ma ljudi jel' to moguće, ljudi jel' to moguće da netko zanemaruje činjenicu da u trenutku kad se donosilo u Istri odluka o prodaji Barbarige i Dragonele da je gospodin po cijeni od 7 eura, da je gospodin Kajin predsjedavao županijskom skupštinom. Svi možemo prati ruke, ali to su činjenice. I podržavam njegov prijedlog da se napravi jedna istraga gdje je tko bio kad se prodavalo zemljište, kad su se privatizirale, odnosno prodavale tvrtke, kada su banke preuzimale turističke tvrtke i hajmo vidjeti tko je gdje od kog političara i lokalnog i državnog bio u kojoj poziciji. Ja to mogu tražiti, jer mi kao Hrvatska stranka umirovljenika u tim pričama nismo bili. A tada i danas dokazujemo da je moguće bilo sve po zakonu, ali da je bilo vrlo, vrlo nemoralno to što se radilo. I ja bih tu zaključio osvrčući se na raspravu kolege Kajina. Svatko ima pravo njegovati svoj osebujni stil i nastupati na svoj način, ali ne smijemo obmanjivati javnost. Ulazim u suštinu ovog zakona. Dakle, neki financijski stručnjaci dokazuju da nedostatkom ovog zakona da je Hrvatska u posljednjih 20 godina izgubila novca u vrijednosti jednog državnog proračuna. Ja ne bih tako ekstenzivno tumačio nedostatak ovog zakona, i nedostatak ove regulative, ipak ću uzeti nešto kao olakotne okolnosti. Ali ono što je dokaz, i to ključni dokaz, nedostatak ovog zakona je dokaz da su sve hrvatske Vlade, a odnos je 4 naprama jedan, u političkom odnosu u tim hrvatskim vladama, iskazale, zbog toga što …/Ne razumije se./… zakona izrazitu talentiranost u neznanju preraspodjele novca poreznih obveznika i izrazitu talentiranost u zaduživanju Hrvatske. A isto tako su dokazale potpunu nesposobnost da zahvate nešto što nisu novci po osnovu poreza, i doprinosa na dohodak, odnosno nešto što je vezano za imovinu. I da od te imovine koja je imobilizirana stvore prihode državnog proračuna. Mi jesmo sigurno izgubili na desetke bolnica, na stotine škola, zbog toga što nemamo ovaj zakon. Ali ne bi tako dramatizirao da je to enormno visoko, jer treba i turizmu nešto priznati. Treba priznati turizmu da je to grana kojoj nije priznata ratna šteta, a pretrpila je ratnu štetu, dakle gospodarska grana koja je pretrpila ratnu štetu, zbog rata nije bilo turista, iscrpila sve svoje resurse poslujući zbog toga što joj nikad nije nadoknađena ratna šteta, i što je zbog dugova koji su nastali prema bankama prešla u vlasništvo banaka koje su tu granu rasprodale. Dakle to treba uvijek uzeti u obzir i ako ćemo realno gledati možda se prvih 10 godina nedonošenja ovog zakona može na neki način tumačiti kao svojevrsna subvencija ili pomoć u turizmu da ga dodatno ne opterećuje. da ga dodatno ne opterećuje. E za ovih drugih 10 godina od 2000. nadalje nema više opravdanja i tu mogu tvrditi izgubljeno je toliko eventualno škola, bolnica, školovano manje ljudi, upotrijebljen taj novac kroz proračun neke bitne sadržaje koje su vezane uz razvoj Hrvatske. Mi ne bi vjerojatno kao društvo zbog nedostatka ovog novca bili ni puno bogatiji, ni puno ali bi imali određene sadržaje koje bi mogli isfinancirati koji nam danas nedostaju. Što se tiče samog zakona u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika izražavam jednu potrebu. Kod ovog zakona možda više nego bilo kojeg zakona želio bih da imam ovdje ma ne uredbu Vlade, nego nacrt uredbe Vlade. Nacrt uredbe Vlade da otprilike znam koliko će biti ta koncesijska naknada za zemljište u kampu, za zemljište ispod hotela, za ostalo građevinsko zemljište da bi mogao odlučivati sa punom punom odgovornošću u smislu da li će to dodatno opteretiti poslovanje turističkih tvrtki ili će oni to moći podnijeti, jer odgovornost je nas kao zastupnika u Hrvatskom saboru da ono što činimo, činimo sa mjerom, da niti nekoga ne nagrađujemo, ali isto tako da nikome ne činimo uvjete poslovanja nemogućim. To je naša odgovornost. I zato bih molio da u Vladi počnete gajiti neku novu praksu. Kad se radi o tako važnim, o važnim o važnim projektima, kad se radi o nekim novim počecima pa dajte nam nacrt jedne takve uredbe, pa nećemo biti za 6 mjeseci toliko pametniji da će svima u Vladi nakon donošenja ovog zakona sinuti novo svijetlo i da će ta uredba popraviti sve ono što mi ne možemo ovdje dokučiti. ovdje dokučiti. Prema tome to nam jako nedostaje da bi mogli shvatiti kolika je težina ovog zakona u odnosu na ajmo reći poslovanje turističke privrede. ono što problematiziramo je odnos članka 8. i članka 11. Naime u članku 8. u stavku 1. kaže trgovačko društvo koje je suvlasnik nekretnine u smislu članka 6. stavka 2. ovog zakona može podnijeti zahtjev za dobivanje koncesije u suvlasničkom dijelu Republike Hrvatske za korištenje kampa na rok najdulje do 50 godina. Članak 2. pak kaže nakon prestanka koncesije iz članka 8. stavka 1. ovog zakona Vlada Republike Hrvatske objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije. Gledajte 50 godina je veoma dug rok, to je rok duži od radnog vijeka jedne generacije, i ja se slažem da je moguće zakonodavac razmišljao o tome da će se uvjeti gospodarenja promijeniti, da će se pravni subjekti koji budu u ovom poslu promijeniti itd., ali za nismo mogli ipak na neki način nagraditi brigu onih koji će sada na temelju zahtjeva dobiti to zemljište u koncesiju, graditi, gospodariti i ispunjavati sve svoje obveze, da im možemo taj rok i produljiti, bez novog natječaja. Naravno tu je sad odnos države prema onima koji dobro rade i prema onima koji loše rade. dilemu, jednu zamjerku, jer ako se ovdje, nećemo davati amandman, ali ako Vlada smatra da bi tu trebalo ugraditi još rok koji se može produljiti, onda ja molim da intervenirate amandmanom Vlade. Ono drugo što bi željeli problematizirati i što želim u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenike ukazati je nelogičnost članka 15. Dakle članak 15. u stavku 2. govori da sredstva koja će se dobiti na temelju koncesije, koncesije vezane uz turističko zemljište u kampovima, da će se koristiti isključivo u svrhu razvoja turističke infrastrukture, i očuvanja turističke resursne osnove. Prema tome, najlogičnije bi bilo da se ovaj fond zove Fond za razvoj turizma, jer Fond za turizam je vrlo širok naziv i na neki način isprazan naziv, a već smo predvidjeli u stavku 2. da će se sredstva isključivo koristiti za razvoj, pa će u tom smislu biti i naš amandman koji ćete primiti. Ono što je prijepor na svim raspravama je prijepor distribucije ovih sredstava. Naš će prijedlog biti da to bude raspodjela sredstava 40:40:20, znači 40 pripada državi, 40 onome koji ima najveće opterećenje vezano uz gradnju infrastrukture oko kampa, a to je općina ili grad i 20 županija. I to je naš prijedlog. Bilo bi dobro da ga prihvatite jer ima svoju specifičnu težinu, ima utemeljenost. Radi se o tome da će osuvremenjivanje ponude u kampovima tražiti određene investicije, određene promjene u planovima investiranja općina i gradovima. Treba asfaltirati pristupne ceste, treba urediti šetališta, treba pojačati javnu rasvjetu, treba pojačati priključke vode, struje, kanalizacije, telefona i svega onoga što čini infrastrukturu. Prema tome smatramo da je ovaj zahtjev opravdan i da bi to bila jedna dobra mjera za raspodjelu ovih sredstava tim više u stavku 2. država ne predviđa ovaj novac u smislu prihoda proračuna nego razmišlja o tom novcu isključivo u razvoju, o o tom novcu koji je u funkciji isključivo razvoja turističke ponude u Hrvatskoj. Pa bi molio da te amandmane tako i razmotrite. Bez obzira što uvažavamo sve primjedbe i amandmane koje je podnio Klub zastupnika SDP-a koje molimo isto tako da jako dobro razmotrite i po mogućnosti uvažite,

posljednjih 20 godina, a i znamo pouzdano da se svi zakoni mogu mijenjati, mogu nadograđivati, mogu poboljšavati. Prema tome to je temeljna činjenica u kojem načelno to podržavamo. Iako ćemo našim članovima kluba ostaviti na volju, ali ja mislim da će u većini to biti podrška ovom zakonu. Hvala na pažnji. Hvala. U 12,42 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju 10 minuta. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice, uvaženi kolegice i kolege. Pa kao što je već i u raspravi rečeno temeljna vrijednost ovog zakona sastoji se u činjenici da on će riješiti veliki problem u imovinsko-pravnom smislu neriješenog vrijednog građevinskog zemljišta koje se nalazi neposredno uz obalu, koje prema procjenama ima ukupnu površinu oko 100 milijuna četvornih metara, a čije nerješavanje imovinsko-pravnih odnosa u bitnom je zakočilo daljnji razvoj hrvatskog turizma jer zbog nerješavanja imovinsko-pravnih odnosa na ovom prostoru nije bilo moguće niz investicija u smislu dogradnje postojećih hotelskih kompleksa, bilo u smislu se ne razumije./… investicija u RH. Stoga je uistinu, a o tome je bilo i više puta danas riječi bilo krajnje vrijeme da se omogući svim zainteresiranim subjektima koji su zainteresirani za rješavanje ovog problema da se čim prije dakle usvoji Zakon o turističkom zemljištu. Da je primjerice ovaj zakon prije bio na snazi ne bi dolazilo do problema funkcioniranja u lokalnoj samoupravi, primjerice na području Makarske rivijere, ne znam koliko ste gospođo državna tajnice s time upoznati, pa dijelom i kod pojedinih jedinica lokalne samouprave ne hrvatskim otocima. U kojima su bivši vlasnici nacionaliziranog zemljišta utužili i ovrhom skidali sredstva sa pojedinih jedinica lokalne samouprave. Danas je taj problem strašno izražen u općini Brela gdje bivši vlasnici sa ovrhama prijete blokadi, ukoliko sud usvoji, a s obzirom da je sud usvojio u sličnim situacijama za druge jedinice lokalne samouprave prijeti blokadom žiro-računa jer su iznosi koji vlasnici potražuju premašuju iznose proračuna jedinica lokalne samouprave. Prema tome, evo da je ovaj zakon prije bio vjerojatno bi se i ti problemi koji sada se postavljaju pred jedinice lokalne samouprave, kažem u Makarskom primorju, a znam da je to bio primjer i u gradu Starigradu na otoku Hvaru. Dakle, gdje god su bivši vlasnici ustali, a sud im je priznao to pravo, jedinice lokalne samouprave, evo i prema ovom zakonu nisu budući titular vlasništva one se, iz njihovog se proračuna ta sredstva uzimaju, njihovi se proračuni smanjuju u onom dijelu u kojemu građani kojima je to zemljište oduzeto namiruju iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Ovakvim prijedlogom zakona čini mi se da će biti zadovoljni svi oni sudionici koji participiraju u tom projektu. U prvom redu poduzeća turistička jer će im nakon ovog zakona biti omogućeno podnošenja zahtjeva za koncesiju, a onda nakon što im se koncesija u primjerenom roku i odobri moći će krenuti u daljnji investicijski ciklus, dograđivati, uređivati, podizati kvalitetu tih prostora i u značajnoj mjeri podignut će opću razinu pružanja usluga u hrvatskome turizmu. S druge strane zadovoljava i prijašnje vlasnike jer će kroz provedbu samoga zakona, a kako je to predviđeno u tim odredbama bit će im omogućeno ili isplata ili povratak tog zemljišta u naturi. da im se vrate na kojima nije provedena namjena koja je predviđena u smislu prostornih planova, a svakako je jasno da će i država na ovaj način kroz davanje koncesija imati novi izvor prihoda koji će, i to podržavam, biti nužno vraćeni u izgradnju nove turističke infrastrukture bilo kroz Fond za turizam, a bilo kroz obvezu koja se postavlja pred jedinice lokalne samouprave da onih 40% sredstava koji ubiru od koncesijske naknade vrate u ulaganja u turističku infrastrukturu koja je dugo vremena i zbog nerješavanja ovog problema bila zapuštena. Vrlo važno, i ocjenjujem da je dobro, da je uveden institut prema kojem je ovo zemljište zemljište od posebnog interesa za RH. Omogućuje s jedne strane pravo prvokupa, ali s druge strane omogućuje i budućim koncesionarima da u postupku ishođenja dokumentacije bilo građevinskih, bilo lokacijskih dozvola, bilo svega onoga što će biti naslonjeno kasnije kada se taj problem riješi, omogućit će da brže, kvalitetnije ishode odgovarajuće građevinske dozvole i da brže u tom postupku priđu realizaciji samih projekata za koje su zainteresirani. Ja sam to i kroz raspravu u drugom čitanju rekao i sad ću ponoviti dakle, da mislim da da je potrebno istu onu formulaciju koja je omogućena ovim zakonom vlasnicima kampova, a to je da ukoliko se kampovi dijelom protežu na pomorsko dobro ili su površine tih kampova i prostori na kojima počivaju kampovi neposredno uz pomorsko dobro da im se omogući ishođenje koncesije za korištenje pomorskog dobra a to su u pravilu plaže ili neka druga namjena koja jest na pomorskom dobru, da im se omogući da mogu neposredno temeljem zahtjeva dobiti koncesiju na pomorskom dobru. To pozdravljam i mislim da je to dobro, čak štoviše u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama koji je sada u pripremi će se to omogućiti i vlasnicima kampova ali i svima onim drugim zainteresiranim vlasnicima ugostiteljskih i turističkih sadržaja koji neposredno graniče sa pomorskim dobrom da se onda i u ovom Zakonu takva ista odredba, takav isti institut omogući i vlasnicima hotelskih kapaciteta, objekata, vlasnicima ugostiteljskih objekata, mislim da je takvih primjera duž obale veliki broj i ne bi bilo dobro da vlasnici hotela pružaju uslugu u hotelu na terasama koje graniče sa pomorskim dobrom, a da onda onaj dio pomorskog dobra ide u javni natječaj pa da taj prostor, tu plažu, ili objekte koji su na tim plažama koristi netko drugi jer na takav način svakako neće biti uveden red niti na pomorskom dobru niti u samom funkcionalnom korištenju niti objekta koji je na pomorskom dobru a niti onog osnovnog objekta koji se nalazi izvan pomorskog dobra upravo na ovom na ovom prostoru. Kao što sam maloprije rekao podržavam osnivanje Fonda za turizam jer s obzirom na iznimno veliku površinu ovog građevinskog zemljišta ocjenjujem da će i naknada za njegovo korištenje biti velika dobro da sredstva koja se u prihode od koncesijske naknade budu vraćena natrag u turizam u izgradnju turističke infrastrukture i da se na taj način svakako doprinese razvoju Hrvatskog Kroz raspravu na samomu odboru bilo je riječ o tome da se detaljnije regulira zemljište koje predstavlja redovitu uporabu građevine. Predlagač je u samom Zakonu se vezao na poseban propis i nije na određeni način prihvatio onaj prijedlog koji je iznesen u radu Odbora da se umjesto površine koja služi za redovitu uporabu građevine uvrsti formulacija koja bi govorila o funkcionalnoj uporabi građevine, možda bi to bilo primjerenije od onoga što se smatra redovitom uporabom građevine, ali evo, posebnim Zakonom je upravo takva formulacija definirana pa je i ovaj Zakon u cijelosti prihvatio i na taj način je ona u Zakonu i definirana. Evo, na kraju što mogu reći čini mi se da je ovim zakonom upravo nađen taj balans između interesa između države kao vlasnika zemljišta, bivših vlasnika kojima je to zemljište u najvećoj mjeri oduzeto a nikada im nije pravično I što je držim najmanje važno da je ovdje zadovoljen interes ulagača odnosno interes privatnih tvrtki koji raspolažu danas s tim objektima za za koje je izvršena pretvorba i privatizacija tijekom 90-tih godina. Ocjenjujem da će donošenje ovog Zakona svakako pomoći daljnji razvoj Hrvatskog turizma a što je najmanje važno riješiti ovu jednu traumu koja je mnoge vlasnike zemljišta kojima je to zemljište prije 30, 40 godina oduzeto, da će im pripomoći u njihovim zahtjevima da se čim prije taj problem riješi. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Slavko LInić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo danas razgovaramo kako ispraviti jednu od grešaka i propusta vezano za Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća. I to je vjerojatno razlog da svatko od nas pokušava naći dobre strane, propuste u ovom zakonu i procijeniti da ipak ima više kvalitetnih rješenja, pa je to razlog da ćemo uz određene prijedloge prijedloge amandmane od strane predlagača, vjerojatno se prikloniti vjerojatno ovom rješenju i samim tim završiti barem priču oko zemljišta. Ja bih rekao da je turistička privreda je ona koja je u Zakonu o pretvorbi imala najviše štete i u biti Zakon o pretvorbi kada govorimo o turističkoj privredi nije mogao polučiti nikakve pozitivne rezultate. Problem je svakako bio elaborat o pretvorbi, pitanje zemljišta i želje da to tada ne rješavamo nego ostavimo za kasnije. To kasnije 17, 18 godina od donošenja Zakona što samo zaista pokazuje da se da se nitko nije upuštao u tu tešku problematiku i da nosimo odgovornost da na neki način taj problem nismo riješiti. Pa evo i to je razlog da su porezni obveznici ostali bez prihoda, a ja bih rekao turistička privreda je ostala nedefiniranog vlasništva, sa problemima nalaženja strateškog partnera ulagača ili onog tko bi ušao u kupnju kupnju dionica, a samim tim to je vjerojatno razlog da je najveći dio hotela uz Jadran ostao na 2, 3 zvjezdice a vrlo malo je hotela koji su obnovljeni i na neki način predstavljaju ponos Hrvatskog turizma. Još je jedan problem bio u Zakonu o pretvorbi, taj problem je bio obvezna koncentracija. Znači naslijedili smo socijalističke mastodonte, i koliko god ostala privreda je imala prilike razbijati te mastodonte u manje tvrtke i tada privatizirati daleko lakše i izvršiti pretvorbu daleko lakše sa manjim subjektima, kod hotela to nije bio moguće. To je razlog da imamo tvrtke sa po 10, 15 hotela, restorana, pansiona i ja bih rekao depandansi i na neki način jednostavno pretvorba koja nije moguće. Dapače, evidentno je da bi pojedinačna pretvorba imala daleko veće efekt, vjerojatno učešće pojedinih radnika radnika u nekim od subjekata, ali i ulagača koji bi sigurno našli interes uložiti u jedan hotel u 2, ali ne u Evidentan primjer toga je Liburnija na Kvarneru, koja je eto dan danas bez vlasnika sa sudskim sporovima, ja bih rekao igrama pojedinih nezakonitih, netransparentnih poslova u privatizaciji fonda negdje do 2000. godine. Ništa bolja situacija nije ni u Jadranu Crikvenici koja eto ulazi sada u fazu stečaja, jer jednostavno neulaganje je razlog da negdje prosječna cijena u ljeti se kreće do 40 eura za krevet, pa onda možete misliti, nema ulaganja, nema pozitivnih rezultata, problem je kako djelovati van sezone i na ovaj način dolazimo do potpune neizvjesnosti. Neću spominjati još ni Imperial Rab, ali evidentno Kvarnerska regija sa tri bitna subjekta koja nisu našli mogućnost da se kroz tadašnji Zakon o pretvorbi i privatizaciji ni pretvore ni privatiziraju, a onda je to propadanje, neulaganje i zaostajanje kompletne regije, a da ne rečemo što turistička privreda znači i za Hrvatsku i za sve nas. naravno treći problem u toj pretvorbi i privatizaciji je bila ta filozofija dinamičkog, procjene, statičke procjene pa smo u turizmu također išli na statičku procjenu zgrada zgrada i objekata. A nismo htjeli valorizirat da je to bilo ratno vrijeme, da je jednostavno bilo i potpuno izostanak bilo kakve aktivnosti zbog ratnog vremena, da je dobar dio za '95. godine djelovanje tih hotela bio okrenut zbrinjavanju prognanika i izbjeglica i da na taj način vrijednost svih tih objekata je bila daleko, daleko manje nego što je to bila knjigovodstvena ili nešto drugo, a da ne govorimo rezultate poslovanja koji su itekako rušili ukupni kapital te privrede. I to je razlog da danas imamo i ovakvo stanje u ja bih rekao hotelskim kućama i hotelskom poslovanju na Jadranu. Ništa bolje nije ni u kampovima, iako određenih poboljšanja u nekim kampovima imamo jer su u ovo svo vrijeme neki se odlučili za privatizaciju. Posebno ističem Lovran iz razloga što u Lovranu imamo ruševine od hotela, ne zato što su bombardirane i rušene nego što uprave nisu imale novaca, nisu ulagale. Zatvoreni objekti, nekad ugledni restorani, noćni klubovi, hoteli, zadnjih 10 godina van funkcije. Nadležni u upravi, nadležni u nadzornim odborima ne donose rješenja ni o prodaji, ni o privatizaciji, ni o ulaganju. Prema tome, na Jadranu gdje nije bilo ratnih razaranja imamo ruševine. Potpuni gubici lokalne samouprave, naravno gubici i u turizmu. I zato svjesni ovakve situacije velim predloženo rješenje je nešto što smatramo prihvatljivim. Ostaje upitno da li je rješenje u članku 18. i 19 dobro i svakog od nas zaista ozbiljno muči da li je rješenje članka 18. i 19. dobro. Zašto? Netko stječe vlasništvo bez jedne kune naknade, znači kampove to ostaje vlasnik država, prostori ako nisu ispod hotela postaje lokalna samouprave, ostalo građevinsko zemljište država. Jedino ispod objekata, ispod hotela zemljište nema naknadu. Nešto što je neuobičajeno, svih nas plaši takva rješenja i to je nešto što je možda moglo biti bolje rješenje. Bilo kakva naknada, bilo kakva, simbolična naknada, samo iz razloga da se zna da su platili naknadu, da nema razlike kad gledamo bilo koga u procesu pretvorbe i privatizacije. Zašto bilo kakva naknada? upravo zato što smo i nisku naknadu mogli utvrditi pozivajući se na ove probleme turističke privrede. Zbrinjavali su prognanike, jednostavno su imali ratnu štetu kroz nepostojeće turističke sezone, jednostavne su bile koncentracije gdje nisu dozvoljavale kvalitetnu privrednu ja bih rekao podjelu i privatizaciju. Znači, sa nizom razloga mogli smo objasniti zašto ipak minimalna cijena. Jer tada bismo zatvorili priču svima onima koji nisu dobili mogućnost za minimalnu cijenu kupiti to zemljište i staviti u ravnopravnost sa ostalima. S obzirom da je bilo nesolidnog poslovanja u fondu, dio poduzeća je privatiziran sa zemljištem, platili su to zemljište. Svi oni koji to nisu učinili sada će imati povoljnije tretmane nego prije. Iz tog razloga smatramo da je možda moglo biti i nešto kvalitetnog rješavanja, ali nema ga pa sad preskočimo to. Dio nas smatra da u krajnjem slučaju i nije tolika šteta kad uzmemo što su sva turistička poduzeća imali problema i ako idemo na ono osnovno, da je povrat kapitala u turizmu ako se ide na 4, 5 zvjezdica iznad 20 godina, prema tome nisu to visoko …/Govornik se ne razumije./… djelatnosti, nisu to djelatnosti koje preko noći donose profite. Prema tome, to je nešto što možemo naći i obrazloženje. Ali možda zamjerka predlagaču, 5 godina raspravljamo o ovoj temi, svima nama bi puno lakše bilo danas dignuti rješenja i za članak 18.i 19. da ste nam dali podatke, a mogli se nam dati podatke. Jer svi mi baratamo sa ogromnim površinama, a biti vjerujem da je daleko manja površina ispod hotela koje dajemo bez naknade i da su ti podaci mogli biti prisutni, da su tvrtke koje će to dobiti mogle biti prisutne. Sve te podatke predlagač ima, a pet godina je bilo dovoljno vremena da u obrazloženju barem nama olakša savjest kad dižemo ruku. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Samo da obavijestim da ćemo raditi kao što je to jučer i predsjednik Sabora nagovijestio bez pauze, prema tome molim vas da to uzmete u obzir. I sad nastavljamo dalje sa pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Evo vidim da je atmosfera u Saboru prilikom rasprave o Konačnom prijedlogu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, ponegdje i prihvatizacije, vrlo pozitivno, uz određene primjedbe koje su rekao bih vrlo vrijedne pa i amandmani koji su najavljeni, koji će se uložiti i vrlo promišljeni prijedlozi koje je ovdje iznijela nekolicina zastupnika. Ja bih osobno počeo da ne kažem s kraja ovog zakonskog materijala, naime počeo bih od članka 32. u kojemu se govori o pravu prijašnjih vlasnika koji su podnijeli zahtjev za povrat zemljišta. Naime, taj članak 32. pa nadalje i članak 33., sve do članka 36. je povezan s odredbama poglavlja 23. u pregovorima u pristupanju Europskoj uniji, dakle poglavlje o pravosuđu, o ljudskim i građanskim pravima, a u što spadaju i imovinska prava zbog toga kada čitamo naše ove članke konačnog prijedloga ovoga zakona nalazimo osim onih nekoliko da kažem primjedbi ili nesuvislosti tako je nazvano u članku 36. gdje se govori o tome da ako na istoj nekretnini istovremeno konkuriraju prava trgovačkog društva prijašnjeg vlasnika i jedinice lokalne samouprave ili Republike Hrvatske utvrđeno ovim zakonom prioritet ostvarivanja prava imat će trgovačko društvo. Tek zatim prijašnji vlasnik, te jedinica lokalne samouprave ili pak Republika Hrvatska. Pa je postavljeno pitanje zbog čega je ovaj redoslijed prioriteta prioriteta ovakav kakav je kada znamo da smo evo na da kažem u pregovorima s EU pomalo i zapeli u poglavlju o pravosuđu, ljudskim i građanskim pravima, a sasvim sigurno i ove odredbe ovoga zakona se odnose i na ovaj dio. Dakle, imovinska prava prijašnjih vlasnika, onima kojima je to vlasništvo oduzeto kako reče netko ovdje u komunističkoj za vrijeme komunističke i jugoslavenske vlasti. Jasno je da je Konačni prijedlog zakona o turističkom zemljištu jedna pozitivna da kažem, pozitivan zakon počevši od ne bih bio euforičan kao što je to bio naš bivši predsjednik županijske, istarske županijske Skupštine koji je rekao da je dobro da se napokon može primijeniti načelo, princip radi i imaj. ja bih tu dodao još radi, stvaraj, zapošljavaj i onda imaj. Tako da je i ovaj zakonski prijedlog u tome smislu sačinjen. I vidim da sve stranke ovdje koje su raspravljale i pojedinci u tom smislu pozdravljaju ovaj zakon. Tako i HDSSB, tako i osobno. Naime, radi se o tome da i u Slavoniji i Baranji i našem Srijemu također postoje da kažem čestice, zemljišne čestice ili posjedi, pa čak i turističko zemljište u kampovima i ono drugo. To je turističko zemljište na kojima su izgrađeni hoteli i turistička naselja koji također podliježu ovom prijedlogu zakona. Zanimljivo je rješenje da tzv. tlocrtno vlasništvo ispod samog objekta ili objekata se ustupa ili daje, poklanja da ne kažem bez ikakve naknade. Kada gledamo bojim se da ćemo takvom odredbom, takvim zakonskim rješenjem opet izazvati da kažem buru negodovanja ili sumnjičenja građana da se opet nekome možda i pogoduje. I zato je dobra primjedba gospodina Linića da se barem simbolično ili nekako na drugi način ovo pitanje iz članka 18., 19. riješi ili izregulira. Također je upravo iz onih, iz onih odredbi iz članka 32., 36., a vezano uz poglavlje 23. pregovora s Europskom da se u članku 20. i u članku 24. doda formulacija da se pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave ili pak Republike Hrvatske ukoliko ukoliko te zemljišne čestice ne podliježu povratku, dakle ranijim vlasnicima. Evo to je jedan dobar prijedlog kojega pozdravljam. Gospodin Hrelja je ovdje govorio o naknadi za koncesiju. Dakle, radilo se o kampovima u kojima je iznio prijedlog da i županija participira u u tim da kažem određenim prihodima u visini od 20%, Republika Hrvatska 40 i jedinica lokalne uprave i samouprave, odnosno lokalne i područne samouprave također sa 40%. Sasvim sigurno je da županija s obzirom na hajde da kažem infrastrukturu, razvoj infrastrukture, dakle ona koja je odgovorna za cestovni i ostale infrastrukturne projekte u području kampova ili tamo gdje su oni smješteni ili u njihovoj blizini mislim da je taj prijedlog prilično objektivan, da i županija ima troškove i da i županija može participirati sa tih evo evo 20% u naknadi za koncesiju za turističko zemljište u tim kampovima. Primjera pojedinačnih u mojoj županiji u mojoj da kažem bližoj okolini i u cijeloj Slavoniji i Baranji za primjenu ovog zakona bit će iznenađujuće puno. Nije stvar samo u kampovima, na obali, na moru, na Jadranu, na otocima ili pak o turističkom zemljištu gdje su već izgrađeni hoteli ima toga priličan broj i u Slavoniji i Baranji. I evo, mislim da je netko ovdje kada je bio ono prethodno čitanje ovoga prijedloga zakona spomenuo i određene ugostiteljske objekte i kapacitete koji su izgrađeni i koji su privatizirani u ovih 20 godina, a sada postoji određena problematika upravo koja će riješiti ovaj Konačni prijedlog zakona o turističkom i ostalom zemljištu, a nalazi se uz naše autoceste i uz Slavoniku, dakle Osijek Osijek – Sedanci, a također i uz autocesu A3 u Slavoniji od Lipovljana do Lipovca. U Brodsko-posavskoj županiji koja je dugačka 135 kilometara imamo i objekte i u Lužanima i u Brodskom Stupniku i u Sedancima koji također hoće sasvim sigurno biti riješeni primjenom ovoga prijedloga zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu. I mislim da će tada i ti objekti koji su od koristi kako u svrhu onoga zbog čega su, postoje i njihove namjene tako i u svrhu reguliranja prava i napokon kretanja da kažem u životu ili nekakvu dobit, a u svezi načela radi, imaj, stvaraj i zapošljavaj. Dakle, i njihovih vlasnika koji su u tijeku pretvorbe i privatizacije, naročito privatizacije postali zapravo vlasnici. Ne ulazim u to na koji su način postali, ali oni su danas vlasnici vlasnici tih objekata, uz naše autoceste. Evo hvala vam cijenjeni zastupnice i zastupnici. Prije svega željela bih se u ime predlagatelja zahvaliti i predstavnicima saborskih odbora, predstavnicima klubova zastupnika, kao i saborskim zastupnicima na stvarno konstruktivnoj i iscrpnoj Isto tako bih se željela zahvaliti na svim predloženim amandmanima koje će predlagatelj vrlo pažljivo razmotriti i o njima odlučiti. Hvala vam najljepša. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.